(SDP)** Sad idemo na slijedeću točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX Kosovo, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 319 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Ivica Buconjić ispred predlagatelja Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća. Samo kratko obrazloženje ne toliko ovog zakona o potvrđivanju sporazuma nego kompletnih aktivnosti koje MUP obavlja na području međunarodnih odnosa i mirovnih misija. Naime, Glavno tajništvo Europske unije je dana 18. veljače 2008. godine uputilo poziv Republici Hrvatskoj da se o statusu tzv. treće zemlje uključi u provedbu nove misije vođene od strane Europske unije s mandatom da se osigura podrška kosovskim vlastima u njihovim naporima za uspostavu održivog i funkcionalnog sustava vladavine prava. Ovo je važno istaći da je Hrvatska kao treća zemlja nečlanica Europske unije dobila poziv za uključivanje misije EULEX-a na Kosovu a sve je to rezultat dosadašnjih izvrsnih rezultata koje je Ministarstvo unutarnjih poslova postiglo u mirovnim misijama širom svijeta. Trenutno Republika Hrvatska sudjeluje u pet mirovnih misija širom svijeta sa 14 policijskih službenika. Najviše ih je u Istočnom Timoru šest, u Cipru četiri, u Afganistanu dva i na Haitiju jedan. A na Kosovo u sastavu Misije EULEX će se poslati jedan djelatnika još tri se pripremaju. Ovo je sve dokaz da je Republika Hrvatska odnosno policija Ministarstvo unutarnjih poslova u nekoliko godina prošlo zaista jedan veliki put i da su policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova svuda gdje su bili u sastavu mirovnih misija diljem svijeta pokazali izrazito visoki stupanj profesionalnosti, stručnosti i odgovornosti i u svim ovim misijama zauzimaju uglavnom rukovodna mjesta upravo zbog te svoje profesionalnosti, stručnosti i odgovornosti. I hrvatska policija je od predmeta od predmeta opservacije, od objekta postala aktivni sudionik uspostave mira i pravde diljem svijeta. I zbog toga predlažemo da se donese ovaj zakon o potvrđivanju sporazuma, da se donese u žurnom postupku kako bi hrvatski policijski službenici mogli krenuti u tu misiju uspostave prava i formiranja policijskih snaga što je moguće prije. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Vidim da ih nema. To znači da ne žele. Otvaram raspravu. Imamo dvije prijave ispred dva kluba. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Berislav Rončević. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Predloženim se zakonom potvrđuje sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu EULEX Kosovo, kako bi njegove odredbe u smislu odredbi Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Odmah uvodno ističem da će klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti donošenje ovog zakona. Republika Hrvatska je i prije uspostave misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu bila uključena u procese uspostave i razvoja profesionalne i neovisne kosovske nacionalne policije kroz misiju Ujedinjenih naroda na Kosovu. naša Vlada je u lipnju 2008. donijela odluku o davanju suglasnosti za uključivanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u misiju Europske unije za uspostavu vladavine prava na području Kosova. Radi uspostave okvira kojim se detaljnije uređuje pravni položaj, te prava i obveze vezano uz to sudjelovanje u studenom 2008. godine u Bruxellesu je sklopljen sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o našem sudjelovanju u ovoj misiji. Sporazum je rezultat zajedničke želje za uspostavljanjem, promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje u području sudjelovanja Republike Hrvatske u mirovnim misijama vođenu od strane Europske unije s konačnim ciljem uključivanja Republike Hrvatske u provedbu nove mirovne misije vođene od unije. U odnosima Republike Hrvatske i Europske unije ovaj sporazum predstavlja dodatni element unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje. Samim sporazumom se uređuje okvir sudjelovanja u misiji, pravni položaj osoblja, postupanje glede klasificiranih podataka, lanac zapovijedanja i odgovornosti, financijski aspekti, pitanje sklapanja provedbenih dogovora, te mehanizam u slučaju neispunjavanja obveze iz sporazuma kao i mehanizam za rješavanje možebitnih sporova. Važno je istaći da je Vijeće Europske unije usvojilo zajedničku akciju u veljači 2008. godine o misiji Europske unije. Upućen je poziv Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u misiji. Donesena je odluka političko-sigurnosnog odbora u veljači 2008. godine kojom se potvrđuje poziv upućen Republici Hrvatskoj za našim sudjelovanjem. Uspješno je okončan i postupak formiranja snaga, te dana preporuka zapovjedniku za civilne operacije Europske unije i odbora za civilne aspekte upravljanja krizama o sudjelovanju Republike Hrvatske u ovoj misiji. Donesena je odluka o Republici Hrvatskoj u srpnju 2008. godine o sudjelovanju naših policijskih službenika u ovoj misiji. Republika Hrvatska će pravodobno izvijestiti zapovjednika za civilne operacije Europske unije i voditelja EULEX-a Kosovo o svim promjenama u svezi našeg doprinosa u ovoj misiji, pravni položaj osoblja koja Republika Hrvatska dodjeljuje u ovoj misiji uređen je odredbama o pravnom položaju misije i Republika Hrvatska ima nadležnost sa svojim …/Govornik se ne razumije./… Republika Hrvatska je odgovorna za davanje odgovora na sve zahtjeve koje njezino osoblje postavlja ili koji se odnose na njezino osoblje u vezi sudjelovanja u misiji. Republika Hrvatska odgovorna je i za pokretanje svakog postupka, sudskog ili stegovnog protiv bilo kojeg člana njezinog osoblja u skladu sa vlastitim propisima. Sporazumom se Republika Hrvatska obvezuje dati izjavu u vezi s odricanjem od zahtjeva prema bilo kojoj državi koja sudjeluje u EULEX Kosovu u trenutku potpisivanja sporazuma. Izjava je dodatak sporazuma. Države članice Europske unije obvezuju se dati izjavu u vezi s odricanjem od zahtjeva zbog sudjelovanja Republike Hrvatske u EULEX Kosovu u trenutku potpisivanja sporazuma. Sve osoblje koje sudjeluje u ovoj misiji ostaje pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela. Nacionalna tijela prenose operativni nadzor na zapovjednika za civilne operacije koji provodi zapovijedanje i nadzor na strateškoj razini. Voditelj misije preuzima odgovornost i provodi zapovijedanje i nadzor na EULEX Kosovo na operativnoj razini. Voditelj misije provodi zapovijedanje i nadzor nad osobljem, timovima i jedinicama iz država davateljica pomoći. Sukladno uputi dobivenoj od zapovjednika za civilne operacije, te ima administrativnu i logističku odgovornost nad imovinom, sredstvima i informacijama koje su stavljene na raspolaganje misiji. Republika Hrvatska ima ista prava i obveze u smislu svakodnevnog upravljanja operacijom kao i države članice Europske unije koje sudjeluju u operaciji. Voditelj misije je odgovoran za stegovni nadzor nad osobljem. U slučaju potrebe stegovnu mjeru poduzima nadležno nacionalno tijelo. Republika Hrvatska imenuje vođu nacionalnog kontingenta koji predstavlja naš nacionalni kontingent. Odluku o završetku operacije donosi Europska unija nakon konzultacija sa Republikom Hrvatskom, pod uvjetom da Republika Hrvatska još sudjeluje u ovoj misiji u trenutku završetka operacije. Republika Hrvatska snosi sve troškove u svom sudjelovanju u operaciji osim troškove koji podliježu zajedničkom financiranju kako je utvrđeno u operativnom proračunu operacija. U slučaju smrti, ozljede, gubitka ili štete nanesene lokalnom stanovništvu ili pravnim osobama iz države iz koje se provodi operacija Republika Hrvatska po utvrđivanju svoje obaveze plaća naknadu u skladu sa uvjetima predviđenim odredbama o pravnom položaju misije. Dogovori za provedbu sporazuma i sve potrebne tehničke i administrativne odgovore vezane uz provedbu sporazuma sklapaju odgovarajuća tijela Republike Hrvatske i glavni tajnik Vijeća Europske unije ili predstavnik za zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku. da jedna od stranaka ne ispunjava svoje obveze utvrđene sporazumom druga stranka ima pravo okončati ovaj sporazum pisanom obaviješću, diplomatskim putem mjesec dana unaprijed. Sporovi u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog sporazuma rješavaju se diplomatskim sredstvima između stranaka. Kako sam već rekao sporazum sadrži dodatak izjave. Republika Hrvatska će kao sudionica misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu nastojati u mjeri u kojoj to dopušta njezin pravni poredak odreći se u najvećoj mogućoj mjeri zahtjeva prema bilo kojoj drugoj državi koja sudjeluje u ovoj misiji za ozljedu, smrt svojeg osoblja ili štetu na gubitak ili bilo koje imovine u njezinom vlasništvu, a koju koristi EULEX Kosovo ako je takvu ozljedu, smrt, štetu ili gubitak izazvalo osoblje u obavljanju njihovih dužnosti u svezi sa EULEX Kosovo. Osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere ili su nastupili uslijed korištenja bilo koje imovine u vlasništvu država koje sudjeluju u EULEX Kosovu ako se takva imovina koristila u vezi sa operacijom. I osim u slučajevima krajnje nepažnje ili namjere osoblja, EULEX Kosova koju je koristilo tu imovinu. Da ne bi bilo zabune takvu Kako je sudjelovanje pripadnika i Hrvatskih oružanih snaga, u ovom slučaju Hrvatske policije, hrvatskih policijskih službenika, daljnja prilika u jačanju ugleda Republike Hrvatske u svijetu jer Hrvatska se opredijelila da će davati svoj doprinos uspostavi mira, pravnog poretka u Europi u Europi i svijetu, smatramo da je ovo još jedan doprinos, snažna afirmacija Hrvatske u međunarodnoj zajednici i zbog toga će klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. I imamo u ime Kluba zastupnika HNS-a, zastupnik Miljenko Dorić. Gospođo potpredsjednice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kolega Rončević je odradio tehničko-operativni dio pa ja se neću u to više miješati da skratimo maksimalno, ja ću se zadržati onda na onom političkom. Možda samo dvije pojedinosti. Najprije vezano uz ovaj uvodni dio, gospodine državni tajniče, doduše on je okupiran sa mobitelom. Pročitati ću vam kolegice i kolege iz glave 2. na dnu stranice zadnju rečenicu. U odnosima Republike Hrvatske i Europske unije, ovaj sporazum predstavlja element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje. Cijeli je tekst pisan u tom kontekstu. Da li mi se priključujemo ovoj inicijativi da bi se prikazali u Europskoj uniji kao dobar partner ili želimo primarno pomoći novoj državi Kosovo? O tome gotovo da nema spomena. To nije dobro. To je pogrešno, jako pogrešno. Od dana priznanja neovisnosti Kosova od strane Republike Hrvatske, mi nemamo potrebu isključivo kroz ovakve UN ili EU misije se pojavljivati na Kosovu. Mi možemo i neposredno tamo pomagati, raditi, dapače ja osobno smatram i Zagreb bi trebao puno bolje poznavati prilike i neprilike na Kosovu, nego li Bruxelles. I da smo mogli odavno, i to bih volio čuti da li smo i koliko bilateralnih sporazuma potpisali sa Kosovom vezano uz suradnju na sveučilištu, uspostava pravne države, obrazovanje njihovih pravnika, njihovih policajaca, njihovih službenika. Molim. Da li smo to učinili? Da li smo im pomogli glede pravne legislative, zakona u području, ne znam, borbe protiv korupcije, kriminala, poreske politike, carinske politike, itd., itd., itd. To je sve područje koje možemo neovisno o Europskoj uniji, neposredno sa Kosovom sklapati takve sporazume, pomagati i jasno da to ima i svoju gospodarsku dimenziju i sve ostalo. Nažalost, velim, toga u uvodnom dijelu nema, nigdje ničeg u tom smislu ne nalazimo. Nadalje, zakon ide po hitnom postupku, kolegice i kolege. Prije godinu dana je Vlada se suglasila da idemo u pravcu, pred godinu dana, pred 6 mjeseci je potpisan sporazum i tek sada dolazi na naše klupe i odjednom je hitno. To je nelogično. Uvijek nam se to isto ponavlja. Nelogično. Financijski aspekti. Piše u uvodnom dijelu da Republika Hrvatska nema, ne mogu sada naći, ali vidjeli ste, je li tako, nikakvih posebnih, evo, povodom ovog zakona ne nastaju posebne financijske obveze za koje bi trebalo osigurati dodatna sredstva. Članak 5. sporazuma, Republika Hrvatska snosi sve troškove u vezi sa svojim sudjelovanjem u operaciji, osim troškova itd. nije nam jasno zašto i kako se ti dijelovi teksta bitno razilaze? Konačno, nešto što ja osobno želim ovdje reći, ovo nije stav moga kluba da se ne javljam dva puta. Kada treba Republici Hrvatskoj pomoći, vidimo da Europska unija je u nemogućnosti u ovom trenutku poduzeti bilo što. Ne možemo nastaviti sa pregovorima, ne možemo nastaviti sa pridruživanjem, ne možemo postati punopravni član, ne možemo koristiti prednosti zajedničkog tržišta, ne možemo koristiti strukturne fondove. Svaki pojedinac, svaka obitelj, svaka tvrtka u Hrvatskoj trpi štetu. No, kada treba pomoći misiji vojnoj, misiji policijskoj, misiji bilo kojoj Europske unije, mi odmah smo spremni. Kolegice i kolege, mislim da smo možda trebali danas poslati i neke druge signale. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Više nema prijavljenih za raspravu. Predstavnik predlagatelja ne želi više uzimati riječ. Ja zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. idemo na slijedeću